Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Predloženim Zakonom o privremenom uzdržavanju uređuje se područje privremenog uzdržavanja djece kao institut zaštite djetetovog zakonskog prava na uzdržavanje sukladno suvremenoj europskoj zakonodavnoj praksi. Predmetna materija trenutno je uređena u nekoliko članaka važećeg Obiteljskog zakona. Zbog nedorečenosti tih odredbi, nedovoljno jasno definiranih pretpostavki za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje, nejasnih odredbi o trajanju i visini tog prava te nedovoljno definiranog postupka povrata isplaćenih sredstava od obveznika uzdržavanju u državni proračun pristupilo se izradi potpuno novog zakona koji će detaljno urediti navedeno područje. Predloženim zakonom se sustavnije, jasnije i potpunije uređuje institut privremenog uzdržavanja uvažavajući probleme koji su se javili u praksi u primjeni tog instituta. U tom smislu aktualizira se obveza uzdržavanja od strane bake i djeca po roditelju koji ne plaća uzdržavanje za dijete, određuje visina iznosa privremenog uzdržavanja uzimajući u obzir i slučajeve kada je ovršnom ispravom kojom je određena obveza uzdržavanja djeteta iznos uzdržavanja određen ispod iznosa privremenog uzdržavanja. Predloženim zakonom definira se priznavanje prava na privremeno uzdržavanje kod djelomičnog neplaćanja uzdržavanja do visine iznosa privremenog uzdržavanja, skraćuje se rok koji mora proteći od donošenja pravomoćne presude prije kojeg se ne može podnijeti zahtjev za privremeno uzdržavanje na tri mjeseca uz obvezno pokretanja ovršnog postupka. Pri tome treba naglasiti da će se prijedlogom zakona koji se pred vama nalazi spriječiti brojne zlouporabe od strane obveznika uzdržavanja koje su u primjeni instituta privremenog uzdržavanja do sada uočene. Obveznik uzdržavanja naime više neće moći jednokratnim djelomičnim uplatama uzdržavanja sprječavati dijete u ostvarivanju prava na privremeno uzdržavanje. Nadalje, ovim prijedlogom zakona rješava se još jedan gorući problem vezan za institut privremenog uzdržavanja a to je nemogućnost povrata isplaćenih sredstava u državni proračun. Naime, ovim se prijedlogom po prvi put jasno i detaljno definira postupak vraćanja isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja imajući u vidu njegovo pojednostavljenje te efikasnost na način da Republika Hrvatska samom isplatom iznosa privremenog uzdržavanja stupa u pravni položaj djeteta i da na nju prelaze tražbine uzdržavanja u visini isplaćenog iznosa sa svim sporednim pravima. Sukladno predloženom zakonu centar za socijalnu skrb svakih godinu dana donosi rješenje kojim nalaže obvezniku uzdržavanja da vrati Republici Hrvatskoj sredstva koja su isplaćena temeljem privremenog uzdržavanja. Ovo rješenje je ovršna isprava temeljem koje nadležno državno odvjetništvo vodi postupak za naplatu isplaćenih sredstava privremenog uzdržavanja u korist državnog proračuna što će dovesti do izbjegavanja vođenja dugotrajnih parnica protiv obveznika uzdržavanja radi povrata isplaćenih iznosa te imati pozitivan učinak na državni proračun. potrebno je naglasiti da se iz proračuna Republike Hrvatske godišnje za privremeno uzdržavanje djece utroši oko 29 milijuna kuna a pravo Republike Hrvatske da predmetna sredstva naplati od stvarnih obveznika uzdržavanja ostaje često neostvareno upravo radi nedovoljno definiranog postupka povrata predmetnih sredstava. Nadalje, predmetnim zakonom se prvi puta definira nadzor nad provedbom zakona, odnosno instituta privremenog uzdržavanja djece, vođenja očevidnika svih rješenja o priznanju prava na privremeno uzdržavanje, automatsko usklađivanje iznosa privremenog uzdržavanja u slučaju promjene osnovice za njegovo određivanje, naknada štete te prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja zakona. Usvajanjem ovog zakona učinit će se značajni koraci, ponajprije prema jačoj i efikasnijoj zaštiti prava djeteta na uzdržavanje, omogućit će se jedinstveno postupanje centara za socijalnu skrb i državnih odvjetništva te znatno olakšati određivanje prava na privremeno uzdržavanje, kao i postupak povrata iznosa isplaćenog privremenog uzdržavanja od obveznika. Budući da su u Konačnom prijedlogu Obiteljskog zakona izostavljene odredbe o privremenom uzdržavanju, kako ne bi došlo do pravne praznine u uređenju ovog područja predviđeno je istovremeno stupanje na snagu i Zakona o privremenom uzdržavanju, kao i Obiteljskog zakona. Slijedom svega navedenog pozivam vas da podržite Prijedlog zakona o privremenom uzdržavanju. Hvala lijepo. Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje Prijedloga zakona o privremenom uzdržavanju. Mislim da je on u dobrom dijelu komplementaran sa upravo zakonom o kojem smo sada raspravljali, sa Obiteljskim zakonom koji ima čitavu jednu glavu o uzdržavanju, prije svega o uzdržavanju djece. Kada smo govorili o Obiteljskom zakonu onda smo govorili o brizi roditelja, o svetosti obitelji, o ljubavi, o pažnji, međutim što imamo u stvarnosti? Ja mislim da bi puno ozbiljnije rasprave bile kad bi se mi vratili u stvarnost, kad bi dali podršku odgovornim roditeljima, a stali na kraj neodgovornim roditeljima. Upravo zato, međutim to nije problem nažalost samo Hrvatske pa onda nas to na neki način još uvijek obeshrabruje, dakle da u mnogo razvijenijim zemljama sa puno dugotrajnijom demokracijom zemlja je moćna da se suprotstavi krupnom organiziranom kriminalitetu, a ne može jednom ocu da plaća uzdržavanje svom vlastitom djetetu. Tu su se mnoge zemlje pokazale nemoćnim i upravo zbog toga je i ovaj zakon. ovaj zakon. Ovakav zakon, Zakon o privremenom uzdržavanju imaju mnoge zemlje pa više od 10-tak godina u Europi, dakle puno puno prije nas što je začuđujuće. Dakle nakon Dakle nakon mukotrpne parnice o razvodu braka kojom se utvrđuje i o uzdržavanju djeteta sud u pravilu donosi i privremenu mjeru o uzdržavanju jer često se događa da se te parnice otegnu, a dijete mora živjeti pa se onda donese i privremena mjera. Nažalost, mi smo imali i takve slučajeve da se privremena mjera donese tek sa samom odlukom što onda privremena mjera gubi uopće smisao. Ali ovo donekle i nema veze s ovim, međutim želim napomenuti koliko je dugotrajan taj put da bi dijete moglo dobiti ono što ga pripada, uzdržavanje. Dakle, kad je cijeli taj postupak pred upravnim tijelom ili pred sudom gotov, bilo da se radi o privremenom uzdržavanju ili da je pravomoćna odluka o uzdržavanju, kako je onda doći do ostvarenja. Kako ovršiti tu odluku? E tu ti koji često se busaju u prsa kako vole svoju obitelj, svoju djecu, pobjegnu od svoje obveze, pobjegnu od vlastite djece. I maštovitost kako da se izbjegne uzdržavanje vlastitog djeteta doseže gotovo neslućene razmjere. Tu je zaista maštovitost velika. Prebacuje se imovina, umanjuje se prihod, tako da je teško doći do pravih podataka a i kad se dođe do njih onda nastupa druga runda, kako osujetiti tu ovrhu. Iako postoje posebna kaznena djela, neizvršavanje odluke o maloljetnicima, zatim otkaz ili izbjegavanja svoje radne dužnosti samo kako bi se osujetila naplata uzdržavanja također je posebno kazneno djelo. Međutim svejedno, takva jedna upornost da se ne plati uzdržavanje vlastitom djetetu nije nigdje izražena kao u ovom segmentu i to je nešto što zabrinjava. Prema tome, takve neke ode takve neke ode požrtvovnosti, a ne govorimo o neodgovornim, mi moramo ovdje govoriti o neodgovornim roditeljima, a takvih ima. Srećom, oni su u manjini i roditelji u pravilu čine sve za vlastitu djecu, ali ovdje govorimo upravo o tim neodgovornim roditeljima. I onda država preuzima, što radi, država na sebe preuzima upravo tu obvezu koju su trebali izvršiti roditelji ili jedan od njih. Međutim, posebnu ovlast dali smo državnom odvjetništvu da kasnije ovim verzijskim zahtjevom traži upravo od takvog roditelja onda namirenje onoga što je država dala. To dakako opterećuje rad Državnog odvjetništva, opterećuje i Državni proračun, a pogotovo rad Državnog odvjetništva ne samo u ovoj kaznenoj nego prije svega i u ovoj njihovom građanskom odjelu. Mi smo dotle išli čak da smo u zadnjim izmjenama to već ima nekoliko godina izmijenili Obiteljski zakon da nisu odgovorni samo roditelji za djecu, nego čak išli smo za bake i djedove. Ja osobno, evo sada govorim u ime kluba ali mi ćemo o tome također razmisliti jer baka i djed nemaju nikakva prava prema djetetu. Oni imaju jedino pravo da ga viđaju, ali u odgoj ne mogu se miješati. Ali eto moraju plaćati a ne mogu ni sebe uzdržavati a imaju neodgovornu djecu koja su stvorila vlastitu djecu bez da su njih pitala i oni su postali bake i djedove, naravno radovali su se tome. I neki i mogu plaćati, ali većina ne može plaćati. Prema tome, o tome također treba voditi računa. Ali mislim da je sudska praksa stala tu na stajalište i zaista štiti te u pravilu siromašne bake i djedove i takva jedna obveza zbog neodgovornih roditelja pada pada na državu. Ali jedna država koja je odlučila skrbiti o onim najslabijima, a to su djeca, dakle i kad se na na adekvatan način, odnosno brzo ne može ovršiti takva odluka preuzima na sebe tu svoju odgovornost. Htjela bih ovdje napomenuti u odredbi članka 12. i 13. je stranka u postupku, koje su stranke u postupku i zastupanje djeteta u postupku, pa se sasvim korektno kaže da su stranke u postupku …/Govornica se ne razumije./… prava na privremeno uzdržavanje dijete, obveznik uzdržavanja. Ali roditelj s kojim dijete stanuje nije stranka u postupku jer to, ne samo da to proizlazi iz zakonskog tumačenja, iz zakonske definicije i pravila tumačenja u članku drugom pa se vidi tko je zastupnik djeteta, koje su stranke, nego isto u članku 13. koji izrijekom govori tko tko zastupa dijete u postupku. Prema tome, ne može se u isto vrijeme biti i zastupnik i stranka u postupku, pa evo prijedlog je bio da se taj roditelj kojim dijete stanuje briše kao stranka u postupku jer on ništa za sebe ne traži. To su vam interesantne parnice ona je meni uzela novac. On to, ne shvaćaju, najčešće se tako tako brane muškarci kada su tuženici u postupku povodom uzdržavanja vlastitog djeteta. Kaže ona je meni uzela, majka koja je određena kao skrbnica, zakonska zastupnica da je ona njemu uzela. Neću ja njoj plaćati njezine šminku i ne znam kakve zabave, a dijete mora živjeti. Ili ako dijete nije primalo uzdržavanje 5 godina pa da on kaže pa nije mu ni trebalo jer je preživjelo. Dakle, ima tu teških situacija, ne bih htjela zamarati. Dakle, klub SDP-a podržava ovaj prijedlog zakona o privremenom uzdržavanju. Smatramo da će time na efikasan način dijete dobiti potrebno uzdržavanje ali da to neće usporiti državu i na neki način najlakše je platiti nego upravo i dalje tražiti ne samo verzijskim zakonom, nego efikasnošću ovrhe, da je država efikasna, onda će i potreba za primjenom ovog zakona biti manja. Hvala lijepa. Gospođo zastupnice Ingrid Antičević-Marinović slažem se sa vama da država ne može na žalost propisati ni ljubav, niti obiteljsku idilu ali može ispunjavanje obveza prema djeci, starima, nemoćnima. Dakle, prema članovima obitelji prema kojima postoji obveza. I u tom smislu država mora biti odlučna. I slažem se kad ste rekli da su oni koji žele izigrati svoje obveze. To su na žalost kad govorimo o roditeljima na žalost najčešće muškarci, dakle očevi. Onda su u tom smislu beskrajno domišljati i beskrajno su bez obzira na kakva se moralna načela pozivali beskrajno su puno i puno i dugo spremni i lagati i varati. I zato država prema njima ne smije imati apsolutno nikakve milosti. Podržavam ovu ideju jedino što je moj prigovor i moja primjedba u ocjeni sredstava koja su potrebna za provođenje zakona nije dovoljno navesti da su to sredstva u okviru predviđenih sredstava na pozicijama ministarstva nego taj iznos sredstava za vrijeme koje nam predstoji treba jasno i precizno iskazati kako bi namjera predlagatelja bila zaista doživljena i shvaćena kao ozbiljna. Evo poštovana zastupnice, ovdje gdje replicirate i praktički se i slažete sa ovim dijelom gdje su tuženici kao oni osobe koji su dužni uzdržavati vlastito dijete pošto poto žele izbjeći tu svoju obvezu na to upravo i Godišnje izvješće Državnog odvjetništva upozorava i predlaže upravo i promjene zakona što to nije bilo učinjeno prošle godine. Evo učinjeno je upravo sada, pa vjerujemo dakle ne samo da će ih to na neki način rasteretiti. Evo sad je država preuzela moju obvezu, nego dapače. Upravo donošenjem izmjenama, odnosno donošenjem ovog prijedloga zakona da će paralelno se pojačati upravo nastojanje institucija i države da naplati upravo od oca od onih koji su dužni uzdržavati ili majke majke a to je rjeđa pojava. Dakle, da to ne uljulja institucije ali jednako tako ni onoga koji je obveznik, primarni obveznik uzdržavanja. Hvala lijepa. Nastavljamo s raspravom po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a i poštovana zastupnica Nada Murganić. Izvolite kolegice. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zamjenice ministrice i suradnice, cijenjene kolegice i kolege. Evo ja ću proći kroz zakon, kroz neke članke u ime kluba HDZ-a sa namjerom da pridonesemo sa namjerom da pridonesemo raspravi u smislu poboljšanja ovog zakona za kojeg mislim da ćemo se složiti vidi se iz ranije rasprave da je zaista izuzetno važan. Institut privremenog uzdržavanja postoji i određen je u Obiteljskom zakonu od 2003. godine člancima 244. i 352. gdje se govori o uzdržavanju, o privremenom uzdržavanju ali i dosadašnji Obiteljski zakon u 237. članku govori o podnošenju kaznene prijave i o povratu sredstava onog roditelja koji izbjegava uzdržavanje prema naredbi odnosno uredbi koju provodi Centar za socijalnu skrb što je u ovom prijedlogu izostalo, ali ipak na neki način bila je dosta dobra mjera. Međutim, po ovom prijedlogu privremeno uzdržavanje izdvaja se iz Obiteljskog zakona. To je možda i dobro jer vidimo iz dosadašnje rasprave koja traje cijeli dan više ili manje svi smo govorili da je taj zakon prenormiran. meni se čini da i ovaj zakon iako ima 42 članka na nekoliko stranica mislim da je i on prenormiran za ono što je uspio reći, a malo imam i primjedbe da su pojedina područja vrlo nejasno definirana, pojedini članci su u koliziji i kroz daljnji dio rasprave to ću pokušati i ukazati. On uvodi generacijsku solidarnost i u ovom prijedlogu se govori da ako roditelj koji ne stanuje sa djetetom ne ispunjava obavezu uzdržavanja u cijelosti ili djelomice na temelju ovršne isprave i ako se učini vjerojatnim da djed i baka po tom roditelju nisu u mogućnosti zadovoljiti njegove minimalne potrebe za uzdržavanjem onda se ostvaruje pravo na privremeno uzdržavanje. Tu je osnovni prigovor po tome što zaista je vrlo teško iščitati što to znači ako se učini vjerojatnim? Svaka novčana obaveza trebala bi biti određena i odrediva, ona bi morala omogućiti ovršni postupak i djed i baka bi trebali imati tu obavezu ako je ostvaruju po odluci suda da bi se moglo namiriti to plaćanje isto tako ovršnim postupkom, a ako se ne poseže za time onda zaista to ne bi trebalo tu niti stajati. Ponavljam, zakon bi trebao biti svima jasan, zakon bi trebao biti jasan pogotovo jer je ovaj zakon imam dojam pisan prosječnoj populaciji koja bi trebala bez nekakvih odvjetnika Članak 12. govori o stranačkoj sposobnosti i navodi navodi tko su sve stranke u postupku. Sve što se provodi u centrima za socijalnu skrb provodi se po Zakonu o upravnom postupku. Zakon o upravnom postupku šire govori što su sve stranačke sposobnosti, ovdje se to govori da je to dijete, roditelj sa kojim dijete stanuje ili druga osoba. Mislim da dijete ne mora biti stranka u postupku, on je uopće osnova toga postupka i taj dio moguće, nije bitno ali mislimo da ne bi trebalo tu stajati. Kod članka 13. uvodi se da dijete mora imati posebnog skrbnika. Mislimo da će to odugovlačiti postupak iz razloga što je cilj i namjera ovog zakona da se ta sredstva ostvare što brže. Imenovanje posebnog skrbnika iziskuje i vrijeme i novac, a nije potrebno iz razloga što dijete i roditelj kod kojeg dijete stanuje nisu u koliziji jer se imovinska obaveza ustvari određuje onom drugom jel' roditelju a ne onome kod koga dijete stanuje. I sasvim je dovoljno da to dijete zastupa taj roditelj. U članku 14. mislimo da postoji jedno isto tako nespretno određivanje, vezano da se obveznik uzdržavanja ne saslušava u postupku ako bi to odugovlačilo postupak. To se kosi sa ustavnim pravom sa člankom 26. Ustava gdje se obveznik uzdržavanja stavlja u nepovoljniji položaj bez obzira što mi bili i koliko na njega ljuti, a ovdje smo čuli dosta u tom smislu mišljenja jel', ali sve osobe su pred sudom jednake. Također je to i derogiraju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku gdje se govori o tome da svaka stranka ima pravo na sudjelovanje u postupku, predlagati dokaz u postupku, očitovati se o izvedenim dokazima itd. U članku 16. taksativno nabrajanje u kojim će se slučajevima odbiti zahtjev ustvari je u postupnosti nepraktično jer može se dogoditi da se unaprijed određivanje nekih mogućnosti otvorit će se mogućnost pravne praznine ako se sve usput budi rečeno neće moći pobrojati i mislimo da nije dobro dobro to nabrajati već bi bilo sasvim dovoljno da se kaže da se zahtjev odbija kada nije osnovan. Ali to može se još nadograditi i nadoreći. Također, članak 18. govori šta je sadržaj rješenja, Zakon o upravnom postupku točno govori kako rješenje mora izgledati i članak 98. kaže da svaka izreka rješenja mora biti kratka i određena pogotovo iznos mora biti jedino određen konkretno, izmjenama se može mijenjati. Zbog toga članak 22. gdje se automatski usklađuje visina privremenom uzdržavanja, mislimo da nije dobro. Centri za socijalni radi imaju obaveze jednogodišnje revizije i samo nadopunom rješenja može se promijeniti ako je došlo radi promjena radi imovinskog stanja ili odluke Vlade Republike Hrvatske o visini iznosa o visini iznosa privremenog uzdržavanja jednim dopunskim rješenjem. Ono što mene najviše zbunjuje je članak 25., do sada je bilo jasno rečeno da pravo na privremeno uzdržavanje ima, ostvaruje i dijete kao isplatu na teret državnog proračuna koje obavijesti centra za socijalnu skrb, općinsko državno odvjetništvo može zahtijevati natrag od obveznika uzdržavanja kroz zahtjev za povrat sredstava u državni proračun. Dakle, u članku 25. bi trebalo biti jasno rečeno tko, što, što, kome, i kako pod kojim uvjetima treba vratiti. Međutim, taj članak je zaista zbunjujući i mislim da bi propisi trebali biti da ih svi razumijemo i mislim da to u slijedećem čitanju se može zaista popraviti. Također nije jasno u članku 26., 27.,koji su po meni, po nama tu totalno u koliziji jer se ne zna tko određuje obavezu da li centar za socijalnu skrb ili državno odvjetništvo. Ako to radi centar za socijalnu skrb, kojim to dokumentima i koji je to postupak. Odluke kojima se nekome nalaže isplate donose sudovi. Ovakvim modelom centri za socijalnu skrb bi bili na neki način parasudbena institucija to nije u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi jer centri nemaju ovlaštenje rješavati sporne stvari i donositi one odluke u kojima se nalažu isplate. Stvarni učinak ovog zakona bi mogao unijeti konfuziju. Dakle, da ne bi se smatralo, i odmah želim razlučiti mi podržavamo sve dobre namjere koje proizlaze iz toga da se saživi institut privremenog uzdržavanja da djeca ne budu zakinuta zbog neodgovornosti roditelja, da se roditelj koji ima sredstava za uzdržavanje svoga djeteta a on ga on ga izbjegava uzdržavati, svakako kazni i povratom sredstava svakako u državni proračun. Kazneni postupak je po ovom zakonu izbjegnut, on više ne postoji, ali mislimo da način na koji je pisan, pravnici kažu nomotehnički uređen, nije jasan i doći će do zbrke, doći će ko konfuzije. Mislimo da će to onemogućiti daljnje isplate privremenog uzdržavanja, da će se smanjiti broj korisnika pogotovo ako se ne riješi ovo, ova dvojba oko djeda i bake. Jer ako se zaista misli po ovom zakonu da će ostati obaveza djeda i bake roditelja koji je obavezan uzdržavati, da i oni sudjeluju u uzdržavanju onda će to u nedogled odužiti proces, odnosno rokove ostvarivanja prava na uzdržavanje jer ona odredba oko visine uzdržavanja, dakle ona alimentacija koja je prilikom brakorazvodna sudskom presudom obaveza ocu ili majci, nema veze kojem roditelju, nije obvezujuće i na djeda i baku. Dakle, taj roditelj kod koga dijete stanuje morao bi tužiti djeda i baku da se onda odredi njihova visina u slučaju da izbjegavaju opet ide se na ovršni postupak i to bi zaista moglo dovesti u sumnju da li je predlagatelj zakona želio da se taj rok u kojem će se ostvariti pravo na privremeno uzdržavanje skrati sa dosadašnjih 6 6 ili 7 mjeseci na 3 mjeseca kako se kaže u prijedlogu ili je to samo uvođenjem ovog generacijskog modela solidarnosti razlog da se taj proces odugovlači. I zato bi to trebalo, članak 7. i 14. u tom smislu svakako konkretizirati, da to bi trebalo biti jasno inače se stiče dojam da bi kao i sa zamjenom opskrbnina po Zakonu o pravima Hrvatskih branitelja sa zajamčenom naknadom po Zakonu o socijalnoj skrbi moglo doći do drastičnog smanjenja prava onih kojima je to pravo neophodno. Hvala lijepa poštovana kolegice. Sada imamo tri replike unutar kluba. Poštovani zastupnik Tomislav Klarić prva replika. Uvažena kolegice zastupnice, spomenuli ste članak 25. i način koji može dovest u dilemu vezano za povrat isplaćenih sredstava u u državni proračun koje su isplaćene za uzdržavanje djeteta, po meni ne postoji ništa vrjednije što čovjek može imati od djeteta koje si je stvorio i o kojem moraš brinuti. Ovdje se spominju djed i baka, ako parkirate bilo gdje ovdje u Zagrebu automobil platite onih pola sata, drugih pola sata, nakon ta dva pola sata već vam je ispod brisača kazna od 100 kuna. Ovdje po ovim člancima kako su razvrstani vam daje, tom roditelju koji ne vodi brigu o svojem djetetu mogućnost čak da se žali na nekakvo rješenje, za nekoga ko je plaćao da bi to njegovo dijete moglo donekle normalno živjeti. I slažem se u potpunosti s vama da bi ove članke, upravo članak 25., članak 26., članak 28. trebalo doradit upravo u ovom smislu kako ste i vi to rekli i definirat onaj dio koji se odnosi na djeda i baku. Bacati sav teret u ovom smislu na djeda i baku, a imajući živuće roditelje koji ne vodi brigu o svome djetetu mislim da je u najmanju ruku dvojbeno. Dakle kaznene odredbe po ovom pitanju moraju biti vrlo jasne, definirane, sa vrlo kratkim rokovima i bez mogućnosti nekakvih žalbi na nekakva rješenja jer iz državnog proračuna nekome je za njegovo dijete plaćeno da bi to dijete uopće moglo normalno funkcionirati. Hvala. Nova replika poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo ga jedan dio moje replike bio je upravo vezan uvažena kolegice za za repliku kolege koji vam se obratio prije, međutim slažem sa s vama i u cijeloj vašoj raspravi i podržala bi. Ne zato što smo iz kluba zajedničkog, sigurno kao i vi razmišljamo treba kazniti neodgovorne roditelje, zaista treba kazniti. Međutim vidite ono što meni, a o tome smo i govorili, bivše ministarstvo se zvalo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Današnje ministarstvo se zove Ministarstvo socijalne politike i mladih. Kakva je važnost međugeneracijske solidarnosti i obitelji i naravno važnost hrvatskih branitelja upravo je dana i u ovom naslovu bivšeg ministarstva. Danas prije ne znam od ujutro se govorilo o Obiteljskom zakonu, neki su rekli ne može se ljubav propisati, ne može se ja se slažem, sigurno da ne. Preambula nekih zakona kao što je Obiteljski u koji ja isto smatram kao i vi da bi se možda i moglo ovo uzdržavanje kraće riješiti, brže riješiti i metnuti u taj Obiteljski zakon, ali možda bi preambula toga zakona trebala govoriti o toj međugeneracijskoj solidarnosti o ljubavi o poštovanju, ali nemoguće je jer niti se ministarstvo nadležno, ministrica nije danas s nama, nikako nije htjela prihvatiti nego je naprosto je ukinula nešto što je ipak davalo nadu da je ta obitelj i ta međugeneracijska solidarnost i hrvatski branitelji negdje u središtu države u srži naše Hrvatske da se o njima na posebni način brine. Odgovor na repliku poštovana zastupnica Nada Murganić. svakako omogućiti da dijete nije krivo za neodgovornost roditelja koji ga je obavezan uzdržavati i da zakon treba omogućiti da se iz sredstava državnog proračuna na neki način supomogne uzdržavanju tog djeteta. I upravo zbog toga želimo da članci zakona koji je sada kod nas na raspravi budu jasni, da točno znamo da li se radi o tome da će se na lakši način način ostvariti pravo na privremeno uzdržavanje, da će taj rok ostvarivanja tog prava biti kraći što podržavamo u potpunosti, treba zahtjevati da se osigura povrat sredstava u državni proračun od onoga tko je bio obveznik uzdržavanja. Dakle, namjera ovog zakona je dobra ako to bude to tako u člancima jasno, a ako ostanu neke dvojbe, ako ostane pravna praznina, ako postoji mogućnost da zbog pravnih propisa koji su kod nas uglavnom nedorečeni, a iz našeg Ministarstva socijalne politike i mladih idu čudno pisani zakoni koji su jako opširni ali koji nisu precizni, koji su jedni s drugima u koliziji. Apeliramo još jedanput da se ti članci poprave i da bude jasno da li se ide na lakše i poboljšanje uvjeta ostvarivanja toga prava ili će se zbog uvođenja članka 7.to odugovlačiti. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegice MUrganić u potpunosti ste u pravu da ovaj zakon koji bi trebao riješiti životne drame na one na koje smo najosjetljiviji, a to su djeca, nije dovoljno konkretiziran i ključne odredbe su određene u načelnoj razini. Država ima instrument temeljem kojega može utvrditi imovinsko stanje jednog od roditelja onog koji je obveznik uzdržavanja,međutim niti u obrazloženju zakona niti u jednom članku ovog zakona se taj instrument to ne spominje, a to je OIB. I krajnje je vrijeme da ova Vlada prestane bježati od OIB-a. a jedan od razloga za uvođenje OIB-a je bio između ostaloga rješavanje i ovakvih problema i rješavanje socijalne politike o imovinskom stanju onoga tko želi da mu država plaća što je njegova obveza nikada nećemo riješiti ovaj problem i ovaj zakon neće biti primjenjiv. I druga stvar, imamo i Zakon o ovrhama ili Ovršni zakon prema tome mislim da tu ne treba previše pričati ali je to trebalo ugraditi u dva ili tri članka ovoga zakona. A također mi smo u ovom Visokom domu izglasali Zakon o fiskalnoj odgovornosti i on je stupio na snagu ako se ne varam prije dva mjeseca i tada smo

procjenu fiskalnog učinka ovoga zakona. Procjene fiskalnog učinka ovoga zakona nema, a Hrvatska se nalazi u mjerama prekomjernog deficita i to isto govori danas sutra ako se potroši ovo što je navodno osigurano na poziciji 102, a ne znamo koliko je to, da se ovaj zakon neće moći provoditi i opet će se prelamati preko leđa onih koji su najnemoćniji i kojima je pomoć najvažnija i najbitnija. Dakle, država ima instrumente samo je pitanje da li želimo iz ovog ili onog zakona ugraditi u zakon i provoditi te zakone jer ne može se provoditi socijalna politika nad onim tko ima nekakvu imovinu koja je daleko nadilazi njegove socijalne … Pa evo biti ću kratka. Kolega Šuker ja se zaista isto sa vama slažem da je OIB instrument po kojem dođemo vrlo lako do podataka o svim i dohodovnom, imovinskom i svakom drugom prihodu i stanju svakog korisnika. I Ministarstvo socijalna politike i mladih a i mnoga naša ministarstva su vidimo u informatizaciji, centralizaciji, u skupljanju jedinstvenih podataka uložili dosta sredstava i nadamo se da će oni uroditi plodom. I zaista preko OIB-a i preko informatičkog sustava u kojem se može ući i u stanje, ne znam i računa i banaka, može se ući u trag onima koji imaju sredstva izbjegavaju uzdržavanje svog djeteta. Ali i iskorištavanje socijalnih sredstava koji su namijenjeni zaista za one kojima su itekako potrebiti. Hvala lijepa. Na redu je Klub zastupnika u Hrvatskom saboru Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Nenad Pleše. Kako je naglasak kolega? Pleše. Kratki, O.K.

kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o privremenom uzdržavanju kao produkt Obiteljskog zakona a donesen kao posebni propis zbog toga da jače i efikasnije zaštiti prava djeteta na uzdržavanje. Pa samim time kada se govori o pravima djeteta, njihovom uzdržavanjem onda bih ja digao dvije ruke u zrak za takve zakone. pravo djeteta na uzdržavanje je ako obveznik uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnog postupka radi uzdržavanja ne izvršava svoju obavezu. Onda ta obaveza uzdržavanja prelazi na bake i djede. A šta se događa u današnjoj situaciji kada se teško živi i kada su vjerojatno te mirovine baka i djeda premalene i sklapa se kraj da bi onda te bake i djedovi mogli preuzeti odgovornost odnosno izvršavanje obaveze. Dijete to pravo može koristiti najdulje tri godine, to mene sada posebno smeta zašto je to tri godine i koje su to tri godine. Da li su to one od prve do četvrte, četvrte do sedme ili kada dijete krene u školu. Ta visina privremenog uzdržavanja je 50% od propisanog minimalnog uzdržavanja a to je 17% od prosječno isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj za djecu do 6 godina starosti pa tih 50% iznosi nekakvih 465 kuna. Za djecu od 7 do 12 godina to iznosi 547 kuna itd.. Našao sam podatak da 2010. godine u Republici Hrvatskoj 40 tisuća djece nije primalo alimentaciju. 2012. godine taj podatak je bio da 60 tisuća djece ne prima. Strah Strah me je i pomisliti da takvim tempom u 2014. godini 80 tisuća djece možda ne prima alimentaciju. I kada bi tih 60 tisuća djece primilo taj minimum minimum propisanog privremenog uzdržavanja od 465 kuna to bi državu koštalo nekakvih 334 milijuna kuna. Na poziciji ministarstva za uzdržavanje i privremeno uzdržavanje djece osigurano je na poziciji 102 31 milijun i 800 tisuća kuna. To je samo 10% od od onoga što bi se moglo tražiti a govorimo o pravima djece. Proći ću samo ukratko kroz članke predloženog zakona pa ću se dotaći članka 14. gdje se govori ako se ne može dokazati tj. nemogućnost uzdržavanja od strane bake i djeda iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona dovoljno je da se ono učini vjerojatnima na temelju istinite izjave roditelja s kojim dijete stanuje. Zaštita u tom članku je u članku 3. za istinitost izjava i točnost danih podataka stranke u postupku odgovaraju materijalno i kazneno. Pitam se čemu takva odredba kada se može provjeriti preko centra za socijalnu skrb ili porezne uprave i preko OIB-a i imovina i primanja. Dalje u članku 15. govorimo o saslušanju obveznika uzdržavanja. Obveznik uzdržavanja će se saslušati u postupku osim ako bi to odugovlačilo postupak. Pa mislim da se obveznik uzdržavanja mora saslušati i mora mu se istaknuti prilika da iskaže svoje mišljenje osim ako se ne odaziva na pozive na saslušanje tada svakako treba postupak skratiti. U članku 17. imamo troškove postupka. Sredstva za redovite troškove i postupka koje snosi centar osiguravaju se u državnom proračunu. Pa mene sada zanima da li su ta sredstva za financiranje privremenog uzdržavanja planirana u okviru limita Ministarstva socijalne politike i mladih ili su to neka druga sredstva s neke druge pozicije. U članku 27. kaže da stavak 1. "Centar će po službenoj dužnosti donijeti rješenje kojim će obvezniku uzdržavanja naložiti da u roku od od 8 dana plati Republici Hrvatskoj isplaćeni iznos privremenog uzdržavanja za svako jednogodišnje ili kraće razdoblje isplate ako je privremeno uzdržavanje trajalo kraće od jedne godine sa pripadajućom zateznom kamatom.

Isto tako da li postoji mogućnost da obveznik uzdržavanja to zlorabi pa omogući sebi prihod od nekakvih 50% od obveznog uzdržavanja za dijete. Ako zlorabi tu odredbu kraju godine dobije račun iz centra, uplati tih 50% sredstava, šta će biti s onih drugih 50% sredstava koje je morao odnosno trebao uplatiti za uzdržavanje svog djeteta. Na kraju bih se vratio na posljedice koje će donošenje ovog zakona proisteći pa ste tako naveli da centar za socijalnu skrb svakih godinu dana donosi rješenje kojima nalaže ocu da vrati Republici Hrvatskoj sredstva koja su isplaćena temeljem privremenog uzdržavanja. Zašto ocu, zar to ne može biti majka? Znači to bi trebalo bit obveznik uzdržavanja. Ovim zakonom pojednostavljuje se povrat i osiguranje sredstava isplaćenih za privremeno uzdržavanje. bio bih slobodan predložiti da bi trebalo razmisliti da se produlji korištenje prava na privremeno uzdržavanje na više od 3 godine i na punoljetnu djecu dok se školuju odnosno završe fakultet kako to inače stoji i u odredbama Obiteljskog zakona u članku 290. Uzdržavanje punoljetnog djeteta. Evo toliko ukratko. Mi ćemo svakako u ovom prvom čitanju podržati ovaj prijedlog zakona, a volio bih da se o ovim mojim Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa kolega Pleše. Nastavljamo s raspravom po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDSSB-a i poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite kolega Đurović.

Stav sam zapravo rekao kad je bilo riječ o Obiteljskom zakonu. Mogu ga još ponovit kad je riječ i o ovoj točci. Dakle, privremeno uzdržavanje kroz nekoliko odredbi, ne moraju bit ovih 30-tak, moglo je biti i manje, se zapravo moglo inkorporirati u onaj glomazni Obiteljski zakon. Kad je bilo mjesta za 530 članaka, bilo bilo bi još za 20-tak članaka jer zapravo izravno se nadovezuje na problematiku koja je obrađena u Obiteljskom zakonu. I zapravo je nejasno zašto se onda pojavljuje kao zasebni zakon jer i u samom prijedlogu ovog materijala stoji da je u tijeku donošenja novog Obiteljskog zakona i zapravo se ubuduće da Konačnim prijedlogom Obiteljskog zakona određeno da će pojedine odredbe stupit na snagu od 1. srpnja. Kako ne bi došlo do pravne praznine izrađuje se ovaj poseban propis. Obiteljski zakon i tako neće vjerojatno stupit ili će stupit neposredno prije 1. srpnja. Prema tome, nejasno ostaje zašto ovaj zakon stoji kao nekakav sui generis zakon zaseban i predstavlja jednu odvojenu pravnu normu praktički u istom području kojim se bavi Obiteljski zakon. Dakle to privremeno uzdržavanje je samo po sebi mjera koja je u redu. Eto država na neki način preuzima obvezu obvezu plaćanja kad netko ne isplaćuje svoju roditeljsku obvezu odnosno alimentacije. Imam možda nekoliko pitanja. Prvo pitanje što je rekao kolega prije zašto tri godine. Prema dostupnim podacima u Saveznoj Republici Njemačkoj 6 godina, ta obveza u Austriji je 5 godina, evo mi smo izabrali nekakvu trogodišnju obvezu trogodišnju obvezu privremenog uzdržavanja. To je jedno pitanje. Dobro, možda i Republika Hrvatska nema više resursa financijskih pa može samo tri godine pokrivat ovakvu jednu obvezu recimo. I drugo pitanje koje se meni nameće to je zašto se upravni postupak odvija preko centra za socijalnu skrb i na to se uključuje državno odvjetništvo. Na što ovo mene podsjeća? Mene ovo podsjeća zapravo na manjak koordinacije i međuresorne suradnje između državnih ministarstava jer mi se čini, dakle ovo je zapravo jedan postupak u kojem se izdaje nekakva državna cesija ili mjenica za neki iznos i nakon toga će se izvršiti povrat. Postupak ide preko centra za socijalnu skrb, povrat putem Državnog odvjetništva i njegovog građanskog odjela. Uz malo suradnje sa Ministarstvom financija i korištenjem OIB-a što je rekao kolega, vjerojatno se moglo to puno učinkovitije, primjerice provesti sa Ministarstvom financija i preko FINA-e jer de facto se radi samo o državnom plaćanju ukoliko se postupak treba utvrdit stanje, provesti nakon toga i završiti naplatu. Čemu centri za socijalnu skrb zapravo ovdje, ovdje, ja ne znam koliko su oni kadrovski uopće i da li su ovakve poslove radili da oni zapravo utvrđuju da postoji potreba za nekakvom naplatom, da se ta naplata vrši, da se vrši povrat. To su, ne vidim. Ja imam osjećaj da je zapravo ovdje završilo na centrima za socijalnu skrb samo zato što oni potpadaju pod resor vašeg ministarstva i kako već nitko s nikim ne funkcionira ili slabo funkcionira, onda eto da vi to sve zajedno zaokružite u okviru svog ministarstva. Iako kažem, imamo FINA-u koja sve oblike ovrha provodi pa može i ovu vrstu ovrhe provest pri povratku ili to de facto kaže nekakva cesija ili mjenica koju država plaća u slučaju kad je netko neuredan platiša i ne plaća zapravo alimentaciju. alimentaciju. A oni već imaju uspostavljene mehanizme, mehanizme i plaćanja i povrata novca u razno raznim drugim slučajevima. Mislim da bi zapravo bili učinkovitiji s jedne strane, a s druge strane ne bi teretili i Državno odvjetništvo koje ima itekako šta raditi, a zapravo ne da se u svom građanskom odjelu. Bit će velik broj ovih predmeta, a pitanje je koliko to zapravo bi uopće trebalo potpadati pod djelokrug rada Državnog odvjetništva. Tako da je prijedlog pod jedan da što sam i rekao prethodno u zakonu, zapravo ovaj zakon ukorporirati u Obiteljski zakon gdje onih 500 i nešto članaka tud i ovih Drugo, da razmislite ili barem obrazložite zašto tri godine, a ne pet ili šest kao što je u Njemačkoj i Austriji. I treće, da vidite da li je taj mehanizam, uspostavljeni mehanizam upravnog postupka preko Centra za socijalnu skrb zapravo najsretniji ili bi možda bilo sretnije uz neku suradnju sa Ministarstvom financija. Ako niste razgovarali ili možda razgovarate da vidite da li oni imaju bolje mehanizme, zapravo jednostavno provedbe ovog plaćanja i kasnije povrata preko FINA-e. Mislim da imaju. Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. Na redu je klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnika Sonja König. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Kada bih napisala knjigu o vama ili nama nazvala bih je "Muke po prezimenu", ali sve ste, sve ste bolji. Hvala lijepa. …/Upadica predsjednik: to je važno da zabilježimo. Hvala lijepa. Zašto netko tko može ne želi sudjelovati u uzdržavanju svog djeteta ili djece malo kome čini mi se može biti jasno i razumljivo, ali takvih slučajeva kao što smo čuli ima i nisu rijetki. Ima naravno i onih koji nisu u mogućnosti plaćati alimentaciju, ali na pitanje jednoj odvjetnici koliko je u praksi roditelja koji stvarno nemaju novca za plaćanje alimentacije, a koliko je onih koji ne žele plaćati za uzdržavanje djeteta pa prikrivaju prihode i imovinu na temelju svog dugogodišnjeg odvjetničkog iskustva ona odgovara, odgovorila je ima i jednih i drugih, no više je ovih koji ne žele platiti platiti uzdržavanje svog djeteta. Ideja i cilj predloženog Zakona o privremenom uzdržavanju je umanjenje tog problema i uspješnije i promptnije plaćanje alimentacije. S tim problemom se mnoge institucije i roditelji bore već dugi niz godina, ali za sada na žalost ne toliko uspješno i o tome je s pravom i dobro govorila u u prijašnjoj raspravi kolegica Ingrid Antičević Marinović. I bilo je raznih ideja i pokušaja da se taj problem bolje riješi. Predlagalo se osnivanje državnog fonda za privremeno uzdržavanje djece, govorili se o tome i na ovom mjestu, pisale su se peticije, izradile strategije, a za to vrijeme se dešavalo i još uvijek se dešava da sudski procesi za naplatu alimentacije traju godinama. Zapravo možemo reći da zbog dugotrajnosti parničnih postupaka u kojima suci čak ni u situacijama višegodišnjeg sudovanja ne izriču privremene mjere i sudovi doprinose kršenju prava djeteta, da na vrijeme primi uzdržavanje od roditelja s kojima ne živi. Kada je majka jedne studentice u mom susjedstvu podnijela tužbu kći joj je bila na početku srednje škole, a danas studira na zagrebačkom Pravnom fakultetu i prije je položila Obiteljsko pravo nego što je dobila alimentaciju. Istina treba reći i da je spor trajao toliko dugo jer je presuda zbog žalbi oba roditelja dvaput ukidana, te je predmet dvaput vraćen na ponovno suđenje. Dešavalo se često i na to je upozoravala i pravobraniteljica za djecu da zbog nedovoljno zakonski jasno definiranih pretpostavki za stjecanje prava na privremeno uzdržavanje jedan centar za socijalnu skrb na primjer u Ličko-senjskoj županiji za identični slučaj ima potpuno različitu praksu u tumačenju i primjeni odredbi od na primjer onog u gradu Zagrebu. Ovim zakonom omogućit će se i jedinstveno postupanje centara za socijalnu skrb, te nadležnih državnih odvjetništava jer su jasnije definirane pretpostavke za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje. Propisan je i postupak, određeno je trajanje prava i uređene su pojedinosti isplate iznosa privremenog uzdržavanja. Ako dakle roditelj tri mjeseca alimentaciju ne plati predloženim zakonom Centar za socijalnu skrb preuzima plaćanje na sebe. Vrijeme u kojem dijete ne prima alimentaciju ili je prima samo u djelomičnom iznosu ovim prijedlogom prepolovit će se. Dakle, umjesto šest, odnosno sedam mjeseci po novome će se već nakon tri mjeseca neplaćanja ili djelomičnog plaćanja alimentacije moći aktivirati mehanizmi da dijete od države dobije privremeno uzdržavanje. Dobro je i to što će država promptnije tražiti i povrat novca. Svake godine centar će poslati obvezniku rješenje o iznosu koji je država uplatila za uzdržavanje njegova ili njezina djeteta, a to će ujedno biti i ovršna isprava kojom će Državno odvjetništvo pokrenuti ovrhu. Do sad je država podsjećam takve slučajeve utuživala svake tri godine. Možda zvuči ironično, ali dugotrajnost postupka može biti i prednost u jednom slučaju kod izricanja zatvorske kazne za roditelje koji ne izvršavaju svoju obvezu uzdržavanja. Jer dok je osuđenik u zatvoru šansa da zarađuje i plaća privremeno uzdržavanje je naravno manja. Takva sankcija ne jamči istodobno realizaciju djetetovog prava na uzdržavanje već posredno i otežava namirenje tražbine. Naime, počinitelju kaznenog djela zatvorska kazna onemogućava stjecanje zarade kojom bi se mogla namiriti naravno obveza uzdržavanja. I tu je onda riječ o svojevrsnom začaranom krugu koji na kraju nikome čini se a i očito je tako da ne donosi dobro. s tim problemom se muče i države koje što se tiče osmišljavanja i implementacije zakonskih rješenja ove vrste imaju puno, puno više iskustva od nas. ne mogu uzdržavati odnosno koji ne mogu izvršavati svoje obaveze vrijednost iznosa alimentacije mogu ili moraju odraditi kroz javne radove ili nešto slično. O toj ideji možda možemo i mi malo podrobnije razmisliti. Jer prema podacima MUP-a broj kaznenih djela povrede dužnosti uzdržavanja raste. U 2013. godini prijavljeno je 934 kaznena djela povrede dužnosti uzdržavanja što je za 31% više u odnosu na prethodnu godinu kada je bilo takvih slučajeva prijavljeno 713. Nadamo se da će ovaj zakon doprinijeti tome da tih slučajeva bude manje, a mi evo u svakom slučaju vjerujemo da će zakon doprinijeti uspješnijem i promptnijem plaćanju alimentacije i zato će ga klub HNS-a podržati.

govorili ste o jednom slučaju i dobro ste rekli nije to jedinstven, bilo bi to dobro da je jedinstven slučaj pa da o tome nema ali o promptnosti države vidite kad sve sagledamo unatrag, a eto i kroz ovaj zakon u jednom dijelu pa onda se čovjek zapita da li je i ovoj državi sada i prije u stvarnosti promptno bilo naplatiti porez? Jer neplaćeni porez ako nije netko platio ne može ostvariti neke potpore. Na primjer ako se nisu platile kazne za ne možeš registrirati auto, ako nisi platio struju isključe ti, ako nisi platio vodu isključe itd., a onda se ako nisi platio alimentaciju za dijete u stvarnosti imaš mogućnost suditi i suditi. Može li država biti promptnija? Pa ako postoji registrirano znači da nije plaćen porez, da nije plaćena kazna pa zar ne može biti registrirano da nije platio netko tako nesavjestan bez srca uopće ne želim više trošiti vrijeme na takve otpadnike ja bih rekla u društvu pa da se njega na neki način kazni? Da on ne može ostvariti svoja prava. Evo to bi bilo promptno. Alimentacija djeteta ja mislim da je jednako važna kao državi porez, kao registracija auta. Alimentacija djeteta i dijete je važnije od svega toga. Pa ja mislim da bi u budućnosti a moguće je i sada vrlo lako država i promptno to mogla riješiti. Registar onih neplatiša, registar alimentacija, sve se vodi, vidi se, nisi ej ne možeš ostvariti svoja prava. kolegice Sumrak u pravu ste i kad govorite o promptnijem rješavanju i spisa vjerujem da će se donošenjem novog Zakona o sjedištima državnih odvjetništava koji smo raspravili ovdje prije nekoliko dana i koji je i vaš klub najavio da će podržati riješiti puno slučajeva sudskih, odnosno sporost sudskih slučajeva jer će tim zakonom sudski spisi biti ravnomjernije raspoređeni i vjerujem brže rješavani. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sudjelovanje u raspravi nemam pravo, ali komentar imam pravo. Puno više kolegica zastupnica raspravlja o ovoj temi, istodobno je odnos zastupnica i zastupnika sada 7-13 u korist kolegica zastupnica što inicira da se radi o problemu koji više pogađa majke. Nije fer od kolega zastupnika da ne sudjeluju u takvoj raspravi. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovani kolega Domagoj Hajduković. Nema ga u sabornici, gubi pravo rasprave o ovoj temi. Poštovana kolegica Tatjana Šimac-Bonačić, pravo na njezinih 10 minuta. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa nije ni čudo što ima toliko žena kao što ste primijetili vi i zapazili u Hrvatskom saboru sada na ovoj temi jer je nažalost čak 84% žena zapravo pogođeno neplaćanjem alimentacije. Problem koji prati svaki razvod je zapravo uzdržavanje djece. Jedno od pitanja je uvijek kad se roditelji razvode tko će plaćati alimentaciju odnosno kod koga će biti dijete? Kad pogledate u razvodima onda uvijek se kaže da treba reći djeci da ih roditelji obadvoje vole, da će se isto brinuti za njih, da nema razvoda između samog djeteta i roditelja onog s kojim dijete nije. To su sve riječi koje su ono treba skinuti kapu onome tko može to reći, odnosno tko se može toga držati. Međutim, zbilja je realnost sasvim drugačija. Međutim, uređenje ovakvog privremenog uzdržavanja djece u postojećem zakonu od 2003. godine nije zadovoljavajuća upravo zbog toga što se u praksi uvidjelo da postoje razni problemi, da su to bili mukotrpni procesi, da je to sve išlo na štetu djece i upravo zbog toga pozdravljam predloženi zakon i mislim da će taj predloženi zakon sigurno učiniti značajne korake prema jačoj i efikasnijoj zaštiti djeteta, odnosno prava na njihovo uzdržavanje. Inertnost sustava sigurno da ne smije biti jer intertnost sustava može samo pogodovati onima koji izbjegavaju plaćanje alimentacije. I to naročito onima koji svjesno izbjegavaju plaćanje. A biti samohrani roditelj sigurno da je svugdje velika odgovornost, velika obveza i jedan vrlo težak balast odgovornosti. Samohrani roditelji su pored toga sigurno suočeni sa razno raznim oblicima diskriminacije, a isto tako i sa financijskim problemima. Još jedan podatak da se raspada danas skoro svaki treći brak. Iz takvih brakova pretpostavlja se da u ovom trenutku u Hrvatskoj ima čak nekoliko tisuća desetaka, desetaka tisuća djece rastavljenih roditelja. Razvodom braka briga sigurno da ostaje obveza obaju roditelja bez obzira što naravno dijete je, ostaje s jednim roditeljem dok drugi odlazi. Problem je tisuće djece rastavljenih roditelja koji ne primaju alimentaciju i uvijek se pitamo i sigurno imamo primjere iz možda i obitelji, prijatelja i okoline kako tome zapravo stati na kraj. Znate slučajeve da su dosadašnje neplatiše su bile i u zatvoru, međutim od toga nema nitko koristi, nema ni država, nema ni to dijete, nema ni roditelj, nema nitko. Prema tome, i dalje roditelj ne prima tu alimentaciju za dijete. Glavni problem su zapravo oni roditelji koji, neki nemaju ali neki i ne žele plaćati alimentaciju. Evo spomenula sam da je 84% u biti žena koje su pogođene tim neplaćanjem alimentacije. Znači te žene imaju sigurno jednu stresnu situaciju zbog cijele te priče i financijskih problema itd., to isto naravno štetno djeluje na dijete jer sigurno je takva situacija vrlo nezdrava i ta majka ima manje možda i volje i vremena posvetiti se tom djetetu. Prema tome, država ne smije tolerirati tu činjenicu da velik broj roditelja odbija plaćati alimentaciju i zato govorim, podražavam i ovaj zakon koji će poboljšati to stanje jer to ne mora boljeti državu, boliti državu ali sigurno boli to dijete odnosno roditelja koji ostaje s tim djetetom. Znači, ponavljam inertnost sustava se ne smije dozvoljavati. Dakle, prijedlogom zakona koji je pred nama sigurno da će se spriječiti brojne zloupotrebe od strane obveznika uzdržavanja koje su u primjeni instituta privremenog uzdržavanja dosada uočene. Bilo je potrebno sustavnije, jasnije, potpunije urediti upravo ovaj sistem. Kad govorimo o nedorečenosti te da moram spomenuti koje su to, to je bilo problem nejasnih odredbi i o visini, o o trajanju tog prva, nedovoljna naravno definiran postupak povrata isplaćenih sredstava od obveznika uzdržavanja. I naravno da je potrebno bilo, a to se ovim prijedlogom zakona i rješava. Bilo je danas govora zbog čega se zapravo izdvojilo ovo područje iz Obiteljskog zakona, ja bi i to pozdravila, zašto, zato što se na taj način apostrofira važnost važnost ove problematike jer mislim da ukupan broj korisnika ovog prava je zapravo 3698, a ukupan iznos privremenog uzdržavanja za maloljetne korisnike je oko 30, skoro 38 milijuna kuna. Prema tome, to je iznos koji je vrlo bitan i koji je, zato kažem da je dobro da se zapravo ovo područje izvadilo iz Obiteljskog zakona, odnosno naglasilo kao važnost. I na kraju, kolegice i kolege jačanje pravna zaštite ne smije se očitovati samo u priznavanju određenih prava, nego naravno njihovim ostvarivanjem putem procesnih mehanizama, a upravo ti procesni mehanizmi su navedeni u ovom prijedlogu zakona. I što mi je ohrabrujuće, definira se i nadzor nad provedbom zakona, odnosno institut privremenog uzdržavanja, instituta privremenog uzdržavanja djece jer postoje i jako dobri zakoni, ali ako nema nadzora, odnosno ako nema mogućnosti sagledavanja da li se provodi kako treba nekada vrlo često se ne provode. Evo, hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana kolegice. Imamo repliku poštovanog zastupnika Dubravka Bilić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice Šimac-Bonačić zapravo ja bih počeo od ovoga vašeg zadnjega dijela gdje ste naglasili da je dobro da je ovo poseban zakon, a ne dio Obiteljskog zakona, jer na ovaj način se zapravo izdvaja, apostrofira važnost ovoga problema. Ovo zapravo nije, moglo bi se reći, evo iz onih stvari koje smo čuli, zastrašujućih brojki zapravo koliko djece ne dobiva, ne ostvaruje svoje pravo na uzdržavanje. Evo i kolegica Sumrak je zapravo rekla da ne želi govoriti o tim ljudima jer ne može iz zapravo svrstati u neku kategoriju jer ne uzdržavaju svoju vlastitu djecu. Ali to je zapravo civilizacijsko pitanje. ono što nas sve mora mučiti zapravo gdje smo kao civilizacija, kao društvo dospjeli da ne brinemo o vlastitoj djeci. Da li je to namjerno, ako je namjerno tek onda je zastrašujuće, ako je to iz nekih ekonomskih razloga koji su opravdani onda možemo možda malo progledati kroz prste, pa može država uskočiti i mora država uskočiti i pokazati zašto zapravo država i i postoji, da pokaže tu svoju socijalnu komponentu, i socijalnu notu. I meni je evo posebno drago da iz našega ministarstva dolazi ovakav jedan prijedlog koji upravo naglašava to da bit države nije da stoji sa strane i da gleda da se čudi, nego da djeluje i da pomogne upravo u ovome socijalnome dijelu gdje najviše i može i mora I kad je evo predsjednik napomenu zapravo da najviše to pogađa žene, i vi ste sami rekli da je 84% žena zapravo opterećeno ovim problemima. Ja bih zapravo rekao da to najviše pogađa djecu i to je ono zbog čega ovaj zakon trebamo podržati i u svakom slučaju treba omogućiti djeci da ostvare svoja prava. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Biliću, slažem se s vama da je država na ovakav način pokazuje tu jednu socijalnu komponentu, međutim isto tako ovim zakonom, prijedlogom zakona pokazuje i odgovornost prema državnom proračunu jer tek sada imamo načina na koji način će se ta sredstva A kad bi govorili o vraćanju, zapravo dobivanju alimentacije, sigurno svaki slučaj ima svoju jednu vrlo tužnu i tešku priču. A kad pitate socijalne radnike, znate kakva je njihova reakcija na ovaj zakona? Kaže, hvala Bogu da napokon imamo načina kako ćemo pomoći našim sugrađanima jer do sada jednostavno nisu mogli, to se jako dugo prolongiralo, a na ovakav način ipak smo napravili korak naprijed. Hvala. Hvala i vama poštovana kolegice. Poštovana zastupnica Romana Jerković. Nema je u sabornici, gubi pravo rasprave po ovoj temi. Na redu je poštovana zamjenica ministrice socijalne politike i mladih, Maja Sporiš, završna riječ. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo, ja bih se samo osvrnula u završnoj riječi na nekoliko konstatacija koje su ovdje iznesene, čini mi se da su neke stvari možda malo promakle u čitanju i nisu možda dobro protumačene. Naime, netko je ovdje rekao da bi podržao ovaj zakon ako bi znao da će on osigurati brže ostvarenje prava na privremeno uzdržavanje te ako će osigurati povrat sredstava. U tom smislu skrenula bih pažnju na članak 7., stavak 4. koji dijete koje je, prima to pravo, znači dijete iz stavka 1. i 2. ovog članka ima pravo na privremeno uzdržavanje ako obveznik uzdržavanja ne ispunjava u cijelosti ili djelomično svoju obvezu uzdržavanja dulje od 3 mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnog postupka radi ostvarivanja uzdržavanja, nekad je u aktualnom Obiteljskom zakonu bilo je 7 mjeseci. Što se tiče povrata, tu bih skrenula pažnju na članak 27., stavak 1. i stavak 5., centar će po službenoj dužnosti donijeti rješenje kojim će obveznik uzdržavanja naložiti da u roku od 8 dana od dana dostave rješenja plati RH isplaćeni iznos privremenog privremenog uzdržavanja i stavak 5., žalba protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka ne odgađa izvršenje, e upravo to izvršenje je ona ovrha o kojoj se zapravo ovdje govorilo, da se ovrha kao takva ne spominje, e upravo to izvršenje je ta ovrha. Sredstva su osigurana, uvaženi zastupnik Pleše je rekao da na stavkama, na ime privremenog uzdržavanja ima 31 milijun, u prošloj godini utrošeno je na ime privremenog uzdržavanja 29 milijuna. 29 milijuna. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovana zamjenice ministrice. Imamo dvije replike, prva je poštovane zastupnice Nade Murganić. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovana zamjenice, ja na neki način smatram da ste možda u ovom dijelu sada pojašnjenja govorili o dijelu rasprave koji sam ja iznosila u ime kluba. Naime, ja sam zaista spominjala članak 7. gdje sam ustvari isticala ovaj stav 1. gdje se kaže, ja ću samo dio govoriti, na temelju ovršne isprave i ako se učini … da djed i baka po tom roditelju nisu u mogućnosti zadovoljiti njegove minimalne potrebe i članak 25. u kojem u kojem se jasno govori o tome da bi trebalo izvršiti povrat sredstava u državni proračun, nije po meni dovoljno jasno. Dakle, u tom dijelu smo izražavali sumnju da će zbog nejasnog definiranja pojedinih zakonskih odredbi doći do nekakvih mogućnosti da se izbjegavaju obveze. i to je bilo, se odnosilo uglavnom na tu generacijsku solidarnost koja nije dovoljno jasna. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle, gospođo zamjenice, članak 27. stavak 5. je nešto što možete vidjeti u nizu zakona gdje se kaže da žalba na rješenje ne odgađa izvršenje naplate, to je daleko od ovrhe i ovršnog postupka. Ja sam samo, kad sam govorio o OIB-u kao instrumentu da se dođe vrlo brzo do imovine onoga koji je obveznik uzdržavanja, a isto tako i ovršni zakon, nije dobro ako imamo zakone koji su relativno dobro postavljeni da u zakonima u kojima se oni trebaju primjenjivati da to jasnije naglasimo. Jer kažem, ovo, članak 5., stavak 27. je daleko od ovrhe i ovršnog zakona, on samo definira nešto ako se žalite morate platiti bez obzira da li, ako to ne platiš, što će se dogoditi, to je drugi dio priče. Ali je ključna priča da se utvrdi imovinsko stanje i zato taj OIB je bitan i kod socijalnog statusa, davanja socijalnih naknada, a isto tako imate puno slučajeva u ovom trenutku u Hrvatskoj gdje obveznik uzdržavanja djeteta radi vani i onda plaća alimentaciju 1000 kuna. Njegova alimentacija od 1000 kuna sigurno nije u postotku na ono što on zarađuje vani jer vani plaća s obzirom na stručnu spremu, itd. sigurno preko 2000 eura. Prema tome, imate niz stvari koje naprosto se moraju primjenjivati ako želimo da ovaj zakon bude primjenjiv i efikasan i nažalost previše zakona smo u ovoj državi donijeli koji su mrtvo slovo na papiru. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih zastupnika za raspravu i replike i odgovore na repliku. Sad ćemo zaključiti raspravu o Prijedlogu zakona o privremenom uzdržavanju. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje. Zastat ćemo sa raspravom i radom u plenarnoj sjednici. Nastavit ćemo sutra u 9,30 sa 3. točkom usvojenog dnevnog reda. - Prijedlog zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, prvo čitanje, P.Z.E., br. 666 Hvala lijepa. Vidimo se sutra ujutro. Hvala